forseti. Hvernig samræmist það lögum um utanríkisþjónustu Íslands að skipa sendiherra í Bandaríkjunum sem hefur enga reynslu af utanríkismálum? Hvers vegna er starfsferilskrá sendiherra Íslands í Bandaríkjunum trúnaðarmál? Þetta eru mikilvægar spurningar sem hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd sendi á utanríkisráðuneytið þann 12. júní síðastliðinn í kjölfar þess að nefndin stofnaði til frumkvæðisathugunar á skipan sendiherra í Bandaríkjunum og á Ítalíu. Þetta er fyrir fimm mánuðum síðan, virðulegi forseti. Ráðuneytið hefur lögum samkvæmt að hámarki viku til að svara hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd en leyfir sér samt sem áður að vanvirða Alþingi og nefndina sem búin var til til þess að veita stjórnvöldum aðhald með þessum hætti, að svara ekki í fimm heila mánuði. Hvers vegna gerist þetta, virðulegi forseti? Hvers vegna fáum við engin svör við þessum mikilvægu spurningum? Getur verið að ráðuneytið eigi kannski bara engin svör við þessu, að það sé hreinlega ekki hægt að finna rök fyrir því að skipan Bjarna Benediktssonar á sendiherra Íslands í Bandaríkjunum standist lög?

stórt og smátt frá ráðuneytunum, frá framkvæmdarvaldinu. Á hverjum einasta þingfundi hefur hæstv. forseti staðið upp og lesið upp bréf þar sem er beðið um fresti til að svara fyrirspurnum. Bréfum er svarað seint eða illa og eins og í því tilviki sem hv. þm. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir var að nefna þá berast engin svör. Við vitum öll að þetta eru algerlega óboðleg vinnubrögð og til þess var hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd sett á fót, til þess að hafa eftirlit með framkvæmdarvaldinu og fá þau svör sem þingmönnum ber að fá við spurningum sem þarf að spyrja. Hér eru spurningar sem ekki hefur verið svarað og þegar leyndarhyggjan er komin á þetta stig þá hljótum við að spyrja: Hvað er verið að fela? Herra forseti. Dæmin eru því miður orðin allt of mörg um það hvernig ríkisstjórnin, sem var hér meirihlutastjórn mest allt kjörtímabilið, hefur staðið í vegi fyrir möguleikum Alþingis að hafa aðhald með framkvæmdarvaldinu. Eitt af mikilvægustu hlutverkum okkar hér á Alþingi er að gæta þess að stjórnsýslan fari vel fram og í samræmi við lög. Hluti af því er að ráðherrum ber að bregðast skjótt og vel við beiðnum um upplýsingar frá nefndum. Það er ítrekað reynt að drepa upplýsingarbeiðnum á dreif, að fresta svörum og reyna jafnvel að loka heilu frumkvæðismálunum þegar þau eru orðin of óþægileg fyrir ráðherra.

vakið almenning, vakið kjósendur til umhugsunar um misbresti ráðherranna. Hvað er (Forseti hringir.) hæstv. ríkisstjórn að fela með því að svara ekki í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd í að verða hálft ár? Hvað þolir ekki dagsljósið?

alla vega sá sem hér stendur, reyna að svara þinginu eins vel og hægt er. Stundum eru spurningarnar það yfirgripsmiklar að það þarf að óska eftir tímafresti en mér finnst ekki þægilegt og ekki sanngjarnt og ekki réttlátt að draga alla ráðherra og allt framkvæmdarvaldið undir einn hatt þegar verið er að taka tillit til eins máls.

en ég kom með eitt tiltekið dæmi. Það dæmi er skipan sendiherra Íslands í Bandaríkjunum. Það tók örfáa daga að komast að þeirri niðurstöðu að Svanhildur Hólm væri hæf til þess að gegna sendiherrastöðu í Bandaríkjunum. Ég held að það hafi verið innan við fimm dagar sem það tók utanríkisráðuneytið að komast að því að hún væri hæf til að verða skipuð tímabundið í sendiherrastöðu í Bandaríkjunum. Það hefur tekið ráðuneytið fimm mánuði að svara stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd um hvernig það samrýmist lögum um utanríkisþjónustu Íslands að skipa sendiherra sem hefur enga reynslu af utanríkismálum. Þá hlýtur það að hafa legið til grundvallar á þessum fimm dögum sem við höfðum til þess að ákveða hvort það ætti að skipa sendiherra. Eða hvað? Hvers vegna tekur það þá fimm mánuði að svara okkur og ekki enn þá komið svar, virðulegi forseti? Er það kannski vegna þess að það var bara ekkert skoðað? Það skiptir kannski bara engu máli. Við hljótum líka að eiga rétt á að vita hvers vegna það er eitthvert hernaðarleyndarmál að sjá starfsferilsskrá sendiherrans okkar í Bandaríkjunum. Af hverju má almenningur ekki sjá hana?

Það er nú svo að margoft hafa þingmenn komið hérna upp og kvartað undan því að já, einstök mál hafi dregist lengi. Það er svo algilt að einstök mál dragist lengi að það er hægt að alhæfa um stjórnsýsluna alla þegar kemur að þessum viðkvæmu málum. Almennt séð er þorra fyrirspurna bara svarað á tiltölulega eðlilegan hátt en við erum að tala um sum pólitísk erfið mál. Nú erum við með eldra dæmi einmitt um skýrslur um eignir Íslendinga í skattaskjólum sem var spurt um hérna í ræðustól þingsins og þegar þáverandi ráðherra svaraði því þá var hann búinn að fá svar en sagði að það væri alveg að koma til þingsins. Svo kom það ekki til þingsins fyrr en eftir

þá má ég til með að upplýsa forseta um að þetta er gömul tugga. Ritari stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar hefur ítrekað gengið á eftir þessum svörum. Tvisvar sinnum í októbermánuði fékk ritarinn einmitt svörin að þetta væri alveg að fara að koma. Nú erum við komin hálfa leiðina inn í nóvember og enn er þetta alveg að fara að koma frá ráðuneytinu, svör sem eru nú ekki meira en bara að afhenda skjöl sem að megninu til eiga að vera til í ráðuneytinu. Þetta er ekki mest íþyngjandi vinna sem stjórnsýslan getur lagst í, að senda afrit úr málaskrá til nefndar Alþingis. Þetta var alveg að koma í október, þetta var alveg að koma aftur í október og nú segir forseti að þetta sé alveg að fara að koma. Ég ætla bara að biðja forseta að trúa því ekki eins og nýju neti heldur ganga í alvöru á eftir því fyrir hönd þingsins alls.

var ekki kunnugt um þetta mál fyrr en vakið var máls á því á þessum fundi og svaraði eftir bestu samvisku að svarið væri á leiðinni til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar.

Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund fulltrúa frá fjármála- og efnahagsráðuneyti. Nefndinni barst ein umsögn sem aðgengileg er undir málinu á vef Alþingis. Með frumvarpinu er lagt til að ríkisstjórninni verði veitt heimild til að samþykkja hækkun á kvóta Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum í tengslum við sextándu almennu endurskoðun á kvóta sjóðsins og Seðlabanka Íslands veitt heimild til að leggja fram það fé sem þarf til hækkunar kvótans. Seðlabanki Íslands lýsti yfir stuðningi við samþykkt frumvarpsins í umsögn sinni til nefndarinnar. Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.

auk þeirrar sem hér stendur, hv. þingmenn Diljá Mist Einarsdóttir, Gísli Rafn Ólafsson, Sigþrúður Ármann, Ágúst Bjarni Garðarsson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Guðbrandur Einarsson og Steinunn Þóra Árnadóttir.

Í stuttu máli er í frumvarpinu lögð til sú breyting á lögum um Afurðasjóð Grindavíkurbæjar að framlengja úrræði laganna um eitt ár eða til 31. desember 2025. Nefndin leggur sem sagt til að frumvarpið verði afgreitt

skrifa hv. þingmenn Þórarinn Ingi Pétursson, formaður og raunar framsögumaður málsins, Halldóra Mogensen, Eva Dögg Davíðsdóttir, Hanna Katrín Friðriksson, Þorgils Magnússon, Inga Sæland, Teitur Björn Einarsson, og sá er hér stendur, Óli Björn Kárason.

Síðan þá hefur þingið tekið fyrir mörg mál sem snerta íbúa og fyrirtæki í Grindavík og er þetta eitt af mörgum. Það er ánægjulegt að hafa séð í þessari viku og síðustu að það er samhljómur um að framlengja margar af þeim aðgerðum sem ráðist hefur verið í hingað til þess að það má alls ekki koma niður á Grindvíkingum að ríkisstjórnin hafi sprungið og að hér verði ekki ný ríkisstjórn fyrr en kannski snemma á næsta ári. Þetta þurfum við að passa að gerist ekki og megum við því eiga von á því — ég veit bara að í þeirri nefnd sem ég er í, efnahags- og viðskiptanefnd, erum við að vinna að nokkrum framlengingum og ég veit að í öðrum nefndum er verið að vinna að framlengingum. Þetta eru allt hlutir sem við þurfum að vinna vel í.

sem þingið og komandi ríkisstjórn þurfa að taka til athugunar. Það er einskær von mín að þeir hv. þingmenn sem sitja hér á næsta kjörtímabili hafi það

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um almannatryggingar,

Hafi lífeyrisþegi fengið greiddar bætur hluta úr ári skal eingreiðslan vera í hlutfalli við greiðsluréttindi hans á árinu. Eingreiðsla þessi, sem skal innt af hendi eigi síðar en 31. desember 2024, skal ekki teljast til tekna greiðsluþega og ekki leiða til skerðingar annarra greiðslna.“ Gert er ráð fyrir því að lög þessi öðlist þegar gildi ef þau verða samþykkt. samþykkt. Samkvæmt greinargerð frumvarps til fjáraukalaga V fyrir árið 2024 er gert ráð fyrir að nýta 1,7 milljarða kr. af svigrúmi á málefnasviði 27, Örorka og málefni fatlaðs fólks, til fjármögnunar skattfrjálsrar eingreiðslu til örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega til samræmis við eingreiðslur í desember síðustu ár. ár. Með þessu frumvarpi sem ég mæli fyrir hér er lagt til að kveðið verði á um það í ákvæði til bráðabirgða að eingreiðslan skuli ekki teljast til tekna greiðsluþega og teljast þannig skattfrjáls. Auk þess er kveðið á um að hún skuli ekki leiða til skerðingar annarra greiðslna. Þetta ákvæði er til samræmis við ákvæði um fyrri eingreiðslur til örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega. Það er mikilvægt að þetta frumvarp fylgi líkt og önnur ár með með í þeim tillögum sem lagðar eru til í fjáraukalögum um eingreiðslu til örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega til þess að tryggja að fólk sem fái þá eingreiðslu lendi ekki í ofgreiðslum í kerfinu og þurfi að greiða til baka vegna þeirrar búbótar sem eingreiðslunni er ætlað að vera. Mál þetta er lagt fram af velferðarnefnd allri og ég ætla því að leggja það til að að þessari umræðu lokinni gangi frumvarpið til 2. umræðu.

Frú forseti. Ég fagna því náttúrlega að þetta frumvarp sé hér fram komið. En mig langar að benda á það að það er ótrúlegt að svona frumvörp þurfi að koma fram á hverju ári,

og við vitum það öll að þessi tími árs í kringum hátíðarnar er dýrari og erfiðari tími fyrir fólk og við þurfum að sjálfsögðu að gera það að verkum að þetta sé ekki lengur bráðabirgðaákvæði heldur fast ákvæði, ekki bara fyrir öryrkja heldur líka fyrir aðra sem fá framfærslu í gegnum ríkið, hvort sem það er gamalt fólk eða fatlaðir. Við þurfum virkilega að passa upp á það að við séum ekki að láta fólk sitja og spá í hvort það hafi efni á jólunum, jafnvel alveg fram á síðasta dag, eins og ég veit að við gerðum hér fyrr á þessu kjörtímabili. Það er von mín að komandi ríkisstjórn og komandi þingmenn sjái sóma sinn í því að laga það.

komist í gegn og það er mjög ánægjulegt að það skuli vera að ganga í gegn núna, vegna þess að við vitum að því miður er það sorgleg staðreynd að það er inni í kerfinu

vel og vendilega, er að það er sagt að eigi síðar en 31. desember eigi þessi greiðsla að fara fram. Við erum með mjög góðan tíma núna og ég hef enga trú á öðru en að þetta verði greitt út fyrir jól og eins fljótt og hægt er þannig að fólk þurfi ekki að horfa eingöngu á þessa dagsetningu heldur verði allt gert til að greiða þetta út fyrir jól og vonandi bara töluvert fyrir jól eða eins fljótt og hægt er.

sem fannst hvergi staður fyrir í kerfinu til að laga. Þá var gripið til þess ráðs í lok þess árs sem þetta var lagt til að í rauninni greiða þá upphæð út sem eingreiðslu í staðinn fyrir að finna henni pláss í lögunum. Þetta hefur haldist þannig síðan. Þessi aukafjárhæð af þessum 4 milljörðum sem upprunalega var lofað í kerfisendurbætur

sem hlutfall af heilu ári. Svo er það náttúrlega almennt vandamál hvernig þetta kemur svona í lok ársins sem einhvers konar desemberuppbót, hefur fengið viðurnefnið ákveðin desemberuppbót en er það bara ekkert. Þetta er einfaldlega fjárhæð sem var búið að lofa fólki,

Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um þingsköp Alþingis. Frumvarpið flyt ég sjálfur en málið hefur verið kynnt á fundum formanna þingflokka og forsætisnefndar. Í frumvarpinu er í fyrsta lagi lagt til að gerðar verði breytingar á ákvæðum þingskapa um undirbúningsnefnd fyrir rannsókn kosninga og í öðru lagi er lagt til að framlengja starfstíma framtíðarnefndar sem ég kem nánar að síðar. Tilefni ítarlegra ákvæðis um undirbúningsnefnd fyrir rannsókn kosninga er annars vegar ábendingar í greinargerð undirbúningsnefndar fyrir rannsókn kjörbréfa, dagsett 23. nóvember 2021, hins vegar dómur Mannréttindadómstóls Evrópu um framkvæmd alþingiskosninga í Norðvesturkjördæmi 25. september 2021. Í greinargerð undirbúningskjörbréfanefndar frá 2021 var bent á að meta þyrfti hvort festa ætti nefndina í sessi í stað þess að hún byggði grundvöll sinn á heimild starfandi forseta Alþingis. Þá voru þar einnig að finna ábendingar er lutu að valdheimildum nefndarinnar og hvaða úrræði stæðu henni til boða, þar með talið um talningu atkvæða og hvaða reglur gætu gilt um framkvæmd slíkra úrræða. Þá benti undirbúningskjörbréfanefnd einnig á að taka ætti til skoðunar hvort gera ætti verklagsreglur nefndarinnar að almennum reglum og þær endurskoðaðar. Að lokum minnti nefndin á að endurskoða þyrfti ákvæði þingskapa og verklagsreglna undirbúningskjörbréfanefndar í ljósi nýrra kosningalaga en af þeim má m.a. leiða að nefndin byggir nú athuganir sínar á gildi alþingiskosninga á umsögn landskjörstjórnar. Niðurstaða Mannréttindadómstóls Evrópu um framkvæmd alþingiskosninga 2021 var m.a. sú að rannsókn Alþingis á kosningakærum hafi verið sanngjörn og hlutlæg og ákvörðun þingsins hafi verið rökstudd á fullnægjandi hátt. Þá hafi kærendur átt þess kost að taka þátt í málsmeðferð þingsins hjá undirbúningskjörbréfanefnd og þeir hafi notið andmælaréttar. Þótt þannig hafi ekki verið um að ræða brot á mannréttindasáttmála Evrópu, vegna málsmeðferðar á kosningakærum, er nauðsynlegt að taka til skoðunar atriði sem dómstóllinn nefnir í dómi sínum. Þannig er rétt að bregðast við þeirri ábendingu að í lögum hafi hvorki verið fyrir hendi ákvæði um valdheimildir undirbúningsnefndar né málsmeðferðarreglur kosningakæra. Einnig er nauðsynlegt að fjalla um vanhæfisástæður nefndarmanna í verklagsreglum undirbúningsnefndar. Af framangreindum ástæðum er lögð til breyting á 3. mgr. 1. gr. þingskapalaga. Lagt er til að treysta grundvöll undirbúningsnefndar með því móti með því móti að starfandi forseta verði skylt að kveðja hana saman en ekki eingöngu heimilt. Þá er orðalag ákvæðisins lagfært í samræmi við ný kosningalög frá 2021 þar sem hugtakið kjörbréf er fellt brott. Tímamark upphafs vinnu undirbúningsnefndar er einnig fært til samræmis við atburðarás kosningalaga enda kemur hún nú saman eftir að umsögn landskjörstjórnar um kosningakærur og ágreiningsseðla berst, en ekki í kjölfar svokallaðs úthlutunarfundar landskjörstjórnar. Mikilvægasta efnisbreyting frumvarpsins er sú að lagt er til að kveðið verði á um valdheimildir undirbúningsnefndar í þingsköpum. Er þar um að ræða heimildir sem undirbúningsnefndin er talin hafa í raun og veru en hafa ekki verið lögfestar. Þannig er ætlunin að taka skýrt fram að nefndin geti kallað eftir gögnum og upplýsingum frá stjórnvöldum og boðað þau á sinn fund og einnig óskað eftir því að þau taki saman upplýsingar. Þá geti nefndin boðað aðra aðila á sinn fund, leitað aðstoðar sérfræðinga, farið í vettvangsrannsóknir og rannsakað kjörgögn til að sannreyna úrslit kosninga eða fengið aðstoð kjörstjórnar við það verkefni. Í frumvarpinu er lagt til að undirbúningsnefndin hafi víðtækar heimildir til að rannsaka mál er varða alþingiskosningar til hlítar svo að Alþingi geti fullnægt hlutverki sínu að kveða upp úr um gildi kosninga, sbr. 46. gr. stjórnarskrárinnar. Að lokum er í tillögu að breyttri 3. mgr. 1. gr. þingskapa lagt til að áréttuð verði þau viðmið sem nefndinni beri að fylgja við störf sín en þar var höfð hliðsjón af dómi Mannréttindadómstólsins sem áður er vísað til. Þá segir í ákvæðinu að forseti Alþingis setji nefndinni verklagsreglur en fyrirhugað er að þær líti dagsins ljós fyrir kjördag. Með frumvarpinu er lagt til að lagastoð fyrir slíkum verklagsreglum verði komið fyrir í þingsköpum og þær gerðar ítarlegri varðandi málsmeðferð kosningakæra, rannsókn undirbúningsnefndar og úrræði hennar.

Hæstv. forseti. Frumvarpi þessu er einnig ætlað að bregðast við stöðu framtíðarnefndar Alþingis. Nefndin starfar nú á grundvelli bráðabirgðaákvæðis í þingsköpum sem líður undir lok þegar þessu kjörtímabili lýkur. Til að svigrúm gefist til að leggja mat á framhald á starfi nefndarinnar er lagt til að kosið verði í nefndina að nýju að loknum alþingiskosningum 30. nóvember næstkomandi og að nýrri nefnd verði markaður starfstími til eins árs eða til 31. desember 2025. Þannig ætti að gefast tími til að meta reynsluna af því að starfrækja framtíðarnefnd á Alþingi. Þannig gefst nýju þingi líka tækifæri til að taka afstöðu til framtíðarfyrirkomulags þessara mála. Ég hef lokið við að greina frá meginefni þessa frumvarps og legg til að mál þetta gangi til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar að lokinni þessari umræðu.

slíkar vangaveltur myndu nú þarfnast nánari skoðunar og meiri vinnu heldur en hér hefur verið lögð til grundvallar. Hér er um að ræða, getum við sagt, lágmarksbreytingu til að styrkja stöðu undirbúningskjörbréfanefndar sem hefur verið að störfum eftir allmargar undanfarnar kosningar og reynslan frá haustinu 2021 sýndi að það veitti ekki af að hafa aðeins skýrari lagagrundvöll undir starfsemi þeirrar nefndar. Það er hægt að hugsa sér alls konar möguleika til þess að prófa niðurstöður kosninga og hægt að velja því með lagalegum hætti ýmsan búning.

en ég held að það hefði kostað meiri vinnu að fara út í að leita leiða til að finna aðrar leiðir leiðir í sambandi við þetta. Undirbúningskjörbréfanefndin er þegar fyrir hendi í þingsköpum og hér er um að ræða tillögur til lágmarksbreytinga til að styrkja lagalega stöðu hennar.

Svona einmitt, nákvæmlega svona gerum við hlutina illa, með því að bíða fram á síðustu stundu alltaf og segja að það sé bara ekki tími til að gera neitt annað. Það eru óþolandi vinnubrögð að þurfa alltaf að sitja undir svona. svona. Ég bara fagna því að það eru að koma nýjar kosningar og vonandi er fólk að velja eitthvað annað, eitthvað öðruvísi heldur en svona vinnubrögð.

í vor var farið í vinnu af hálfu skrifstofu Alþingis við að meta hvað væri hægt að gera og það að þetta frumvarp birtist núna er auðvitað afrakstur af þeirri vinnu. Ég sá fyrir mér sem forseti að við hefðum veturinn til að ljúka þessari vinnu.

Ég vildi hins vegar geta þess, af því að ég kom ekki inn á það í fyrra svari mínu, að það eru auðvitað breytt kosningalög frá því er var 2021 og þar á meðal er gert ráð fyrir ríkara hlutverki landskjörstjórnar. Þar er líka gert ráð fyrir sérstakri úrskurðarnefnd sem tekur tiltekin álitamál fyrir, þannig að að því leyti erum við þegar í breyttu lagaumhverfi. Hins vegar er öllum ljóst að þetta er ekki endanleg niðurstaða eða endanlegar lyktir þessa máls heldur einungis þær nauðsynlegu lagabreytingar sem ég tel að sé mikilvægt að koma í gegn núna í þeim þrönga tímaramma sem við höfum.

og hafandi setið í fjórum nefndum á vettvangi þingsins vil ég segja að í þessari nefnd hefur gefist andrými og svigrúm til skoðanaskipta, vangaveltna, upplýsingaöflunar af þeim toga sem ég hefði gjarnan viljað sjá meira gert af í hinum hefðbundnari nefndum þingsins. Ég tel einmitt að við óttuðumst það sum að það ætti að blása þessa nefnd af en ég fagna því að það skuli vera til a.m.k. árs gefinn tími til að meta störfin og gildi hennar. Ég bendi í því samhengi á að Finnar hafa rekið framtíðarnefnd um langt árabil úr þeirri framtíðarnefnd hefur síðan verið dreift upplýsingum inn í nánast allar þingnefndir finnska þingsins, til mikilla bóta fyrir þau þingstörf öll. Ég sé fyrir mér að slíkt megi gerast með þá framtíðarnefnd sem hér hefur starfað þau þrjú ár sem nú eru senn að baki. Mig langar til að spyrja hæstv. forseta hvort hann sæi ekki ástæðu til þess að mæla með því að framtíðarnefnd verði sett á til langrar framtíðar og gert að vinna af þeim mun meiri þrótti hikstalaust.

samstaða um að það væri ástæða til að tryggja framhald þó alla vega með þeim hætti að nýtt þing, nýkjörið þing eftir kosningar gæti tekið afstöðu til þess og það yrði ákveðin samfella í starfinu þannig að bráðabirgðaákvæðið sem var samþykkt í þinglok vorið 2021 fæli ekki í sér endanleg starfslok þessarar nefndar. Umræða um árangurinn og reynsluna af starfi framtíðarnefndar var hafin og það hafði verið kallað eftir umræðu m.a. á vettvangi þingflokka og þingflokksformanna um það, en það náðist ekki að ljúka þeirri umræðu í ljósi þess að kjörtímabilið styttist með þessum hætti. Þess vegna taldi ég að það væri mikilvægt, án þess að það væru teknar ákvarðanir um að gera starf framtíðarnefndar varanlegt, að tryggja a.m.k. að það væri slík samfella fyrir hendi að næsta þing hefði tök á því að taka með yfirveguðum hætti, með árs fyrirvara, afstöðu til þess hvað hún vildi gera í þeim efnum. Þeim miklu upplýsingum sem safnast hafa upp í starfi framtíðarnefndar á þessu kjörtímabili, greinargerðir um verkefni hennar, starfssvið og hlutverk, verður að sjálfsögðu komið áfram til þeirra sem taka við eftir næstu mánaðamót.

Ég vil jafnframt benda á það að í framtíðarnefnd höfum við verið að skoða þær ótrúlegu tæknibreytingar og framfarir og um leið áskoranir sem fylgja nýjum

forseta Alþingis, Birgi Ármannsson, hvort hann sæi ekki fyrir sér tækifæri til þess núna, m.a. í ljósi þess aðgangs sem við höfum að öllum mögulegum gögnum í gegnum öll gúglin og allar netveiturnar og allt sem við æskjum,

að breyta þessari útsendingu á þingfundum í skilvirkari og meira upplýsandi rás til að varpa betra ljósi á samfélagsmálin og umræðuefnin sem eiga sér stað í þinginu, birta okkur gögn, birta okkur fyrri upplýsingar, fyrri niðurstöður fyrri þinga, samanburð við aðrar þjóðir. Þetta mætti gera í samstarfi við háskóla og veita mönnum þjálfun í gagnaöflun og miðlun og fyrst og fremst til þess að upplýsa þjóðina um hvað við erum að tala hér um. um. Það þarf ekki að hlusta lengi eftir því á útvarpsstöðvum eða sjónvarpsstöðvum að það skortir heilmikið upp á þekkingu, skilning og innsýn í hin brýnustu þjóðfélagsmál.

held ég að hv. þingmaður komi nú frekar að tómum kofanum hjá mér í þeim efnum. Hins vegar hefur auðvitað margt verið gert og stöðug vinna í gangi við að auka upplýsingamiðlun á vef þingsins og auka aðgang að þeim upplýsingum sem hér eru fyrir hendi. Ég hef heyrt sjónarmið hv. þingmanns um breytingar á útsendingum frá þingfundum og annað þess háttar og hef nú ekki tekið afstöðu til þeirra. Ég er frekar íhaldssamur í þessum efnum en held að það hljóti að vera til stöðugrar endurskoðunar hvernig hægt sé að koma því sem hér fer fram á vettvangi þingsins betur á framfæri þó að það tryggi kannski ekki að þeir sem um málefni þingsins fjalla, hvort sem það er í fjölmiðlum eða annars staðar, séu vel upplýstir. Við getum reynt að tryggja aðgang að upplýsingum en það hvernig menn nýta þann aðgang og hvernig menn nýta sér þær upplýsingar er kannski úr okkar höndum. En það að koma því vel á framfæri sem hér gerist er auðvitað stöðugt og viðvarandi viðfangsefni og viðfangsefni sem ég veit að bæði núverandi þingmenn, framtíðarþingmenn og ekki síst starfsfólk Alþingis tekur mjög alvarlega.

góð niðurstaða fyrir þingið og samfélagið ef við værum með starfandi framtíðarnefnd sem væri fastanefnd þingsins. Ástæðan fyrir því er sú að framtíðarnefndin eins og hún hefur verið hefur dálítið mætt afgangi,

einhverja langtímasýn og okkur skortir oft bara heildræna hugsun þegar við erum að skoða þessa mikilvægu málaflokka í samfélaginu okkar. Ég held að framtíðarnefndin stuðli að því að þeir þingmenn alla vega sem sitja í þeirri nefnd æfi sig í að hugsa hlutina til lengri tíma og það getur smitast inn í þingflokka þeirra þessi framtíðarmiðaða hugsun, þessi framsýni, sem ég held að skipti svo miklu máli fyrir framfarir samfélagsins, sérstaklega á tímum þar sem gríðarlega miklar samfélagslegar breytingar eiga sér stað.

að við getum horft til lengri tíma, að við getum farið að æfa okkur í sviðsmyndavinnu og sjá fyrir okkur mismunandi niðurstöður og framtíðarmyndir og farið að vinna að einhverjum plönum, ekki

erfiðleika sem við þurfum að bregðast við út af því að við vorum ekki nægilega mikið að skipuleggja og sjá fyrir okkur hvað gæti gerst. Þetta gæti verið hlutverk framtíðarnefndarinnar og mig langar til að hvetja næsta þing til dáða og þá þingmenn sem koma að framtíðarnefndinni á næsta kjörtímabili að virkilega beita sér fyrir því að þessi nefnd verði fastur liður í þingstörfum þingmanna og að hún að hún lifi góðu lífi og að við vinnum þetta líka í samstarfi við framkvæmdarvaldið. Forsætisráðuneytið myndi taka að sér að vera með svipað svona framtíðar„platform“, afsakið slettuna, forseti,

„Nefndin skal m.a. fjalla um áskoranir og tækifæri Íslands í framtíðinni að því er snertir tæknibreytingar, langtímabreytingar á umgengni við náttúruna, lýðfræðilegar breytingar og sjálfvirknivæðingu.“ Á þessu kjörtímabili sem er að klárast og ef þessar breytingar ná ekki fram að ganga þá klárast hugmyndin um einhvers konar form á starfi framtíðarnefndar endanlega. Því styð ég það heils hugar að við náum þessum breytingum fram. Þá höfum við sem höfum verið svo lánsöm að hafa verið kosin í þessa nefnd m.a. fjallað um ýmis tækifæri og ýmsar áskoranir sem fylgja gervigreind og sannarlega passar það alveg við uppleggið eins og það kemur fram í bráðabirgðaákvæðinu. Við höfum lagt okkur fram við það að kafa ofan í þessi mál eftir bestu vitund og bestu getu og það hefur, að ég held og leyfi mér að fullyrða, aukið skilning og víkkað sjónarhorn ansi margra á málinu. málinu. Ég tek sem dæmi gervigreindarumræðuna sem hefur átt sér stað sem mikilvæga umræðu sem á sér annars kannski ekki neinn sérstakan fastan sess í öðrum störfum innan þingsins en þarf sannarlega að gera það. Við höfum líka tekið þátt í alþjóðlegu samstarfi. Hér hafa aðrir hv. þingmenn komið inn á fordæmið sem þessi nefnd byggir á, sem er finnskt fordæmi. Þar er virkilega margt sem mætti leita til Finna með og þeirra hugmynda og hvernig Finnar hafa í rauninni þróað hugmyndina um framtíðarnefnd og samspil löggjafarvaldsins í þessu samhengi við framkvæmdarvaldið sem ég held að væri einboðið fyrir okkur hér að finna flöt á, sér í lagi með mál er varða framtíðina sem slíka. Annað sem finnska nefndin leggur upp með og er atriði sem við sem höfum setið í framtíðarnefndinni — og hún er aðeins öðruvísi skipuð enda ekki venjuleg fastanefnd í þinginu. Allir stjórnmálaflokkar sem eiga fulltrúa á þingi fulltrúa í þessari nefnd. Hún er skipuð 11 manns en ekki 9, þannig að það sýnir nú strax hvernig lýðræðinu eru gerð skil í kjörinu í nefndina. En við höfum lagt okkur fram um að nýta okkur hugmyndina sem Finnar hafa lagt upp með og það er í rauninni að ná sameiginlegri niðurstöðu á grundvelli umræðu í nefndinni. Það er verkefni sem er oft örðugt í ákveðnum málum hér í þinginu, kannski vegna þess að það er hefðin og venjan að vera með meiri hluta og minni hluta. Ég held hins vegar að þetta sé verðugt verkefni

að horfa til Finna og þeirrar vinnu sem þeir hafa lagt upp með á sínum áratugum með sambærilegt starf, sem og þeirrar vinnu sem okkur hefur tekist að fara í gegnum í framtíðarnefndinni hér í þinginu á undangengnum

þingsins, ekki að ég held vegna þess að það hafi verið einbeittur vilji gegn því heldur einfaldlega vegna þess að hún passaði ekki almennilega inn í fyrirkomulagið, og hugsanlega þyrfti að taka upp vinnu sem hófst á síðasta kjörtímabili og að við héldum einhverju leyti áfram inn í upphaf þessa kjörtímabils með hreinlega að skoða hvernig þingvikan er saman sett til að finna þessu starfi og jafnvel öðru starfi betra rými í dagskránni, þannig að ekki verði árekstrar og nefndir eða verkefni eins og þetta mæti ekki afgangi,

og ég átta mig alveg á því að hún hefur skamman tíma til stefnu — en þá þætti mér vænt um að hún tæki það til umræðu á sínum vettvangi samhliða þessu frumvarpi að ekki sé horft fram hjá alþjóðlegu samstarfi þetta ár, sem vonandi nær fram að ganga, breytingar á þingsköpunum, með tilliti til þess, að hún horfi ekki fram hjá alþjóðlegu samstarfi á þessu tímabili. Eðli málsins samkvæmt eru verkefni þessarar nefndar eitthvað sem við fáumst ekki við ein hér á Íslandi og það gæti líka hjálpað þeim hv. þingmönnum sem taka sæti í nefndinni að átta sig örlítið betur á mikilvægi nefndarinnar, því eins og gefur að skilja þá tel ég það ótvírætt. Eins að horfa til þeirrar vinnu sem við höfum unnið á vettvangi þessarar nefndar, leiðanna sem farnar voru að því að kalla það fram

og hvort það þurfi þá ekki að senda nýrri framtíðarnefnd eitthvert ákveðið veganesti með nefndaráliti þegar að því kemur, sem lýtur að alþjóðastarfi og þeirri vinnu sem fram hefur komið.

og ræða um þær hugmyndir sem hann hafði varðandi framtíðarnefndina og það að nýta tæknina betur. Hann nefndi að hann myndi vilja sjá það koma til greina að auka hér um eitt stöðugildi og nýta þá sjónvarpsstöð sem er sem er hjá Alþingi enn betur til þess að auka umfjöllun og greina frekar umræður. Mér þykir þetta mjög athyglisvert sem þingmaðurinn kemur inn á. Þá langar mig aðeins að velta því upp að nú erum við að greiða samkvæmt fjárlagafrumvarpi yfir 7.000 milljónir til fjölmiðlaumfjöllunar þar af fer langstærstur hluti til Ríkisútvarpsins. Ríkisútvarpið hefur miklum skyldum að gegna lögum samkvæmt og ég velti því fyrir mér hvort það sé mat þingmannsins að Ríkisútvarpið sé mögulega ekki að sinna þessu hlutverki sínu

Það að kveikja á myndavél og hljóðnema og slökkva síðan í lok þingfundar er eitt en annað að afla gagna og upplýsinga um það sem er á dagskrá þingsins varpa frekara og skýrara ljósi á það fyrir þá sem eru að hlusta, og þeir eru furðu margir sem sitja og fylgjast með þingfundum. Þetta er í rauninni bara spurning um menntun og upplýsingu og uppljómun til að við getum þá vonandi bætt umræðuna í samfélaginu um málin og um það sem hér er fjallað um.

Samstöðuna og Útvarp Sögu sem gera því töluverð skil sem hér er í gangi og að sjálfsögðu Sýnarfjölmiðlarnir. En oftar en ekki er þetta í eins konar

Hæstv. forseti. Ég vil þakka hv. þm. Jakobi Frímanni kærlega fyrir þetta. Það gleður mig mjög að heyra að hann sé ekki að leggja hér til að það komi til nýtt stöðugildi því það er akkúrat ekki það sem við þurfum í dag. Nei, við þurfum aðhald. Við þurfum aðhald í ríkisrekstrinum og þess vegna fagna ég því að þú sért ekki að leggja þetta til heldur að nýta einmitt mannauðinn sem við höfum nú þegar.

Þú nefnir Vísi og ég tek undir það. Síðan verðum við að horfa á alla hina nýju samtalsþætti sem nefnast, með leyfi forseta, „podcast“. Þarna er nýr veruleiki og virkilega ánægjulegt að sjá hvernig

hugsum upp á nýtt hvernig við erum að ráðstafa fjármagni til fjölmiðla. Það eru fleiri en Ríkisútvarpið sem eru að sinna þessu og geta sinnt þessu og við þurfum að auka frekar samkeppnina á þessu sviði heldur en að vera með einokun.

og ég er viss um að bæði Ármann og Frímann geta náð sátt og lendingu í þessari umræðu. Að sjálfsögðu er búið að kippa tilverugrundvelli undan fjölmiðlum með tæknibyltingunni, eins undarlega og það kann að hljóma, rétt eins og tæknibyltingin kippti fótunum undan hljómplötusölubransanum og bókasölubransanum að einhverju leyti. Inn hafa komið áskriftarmódel eins og Storytel og Spotify og annað slíkt og áskriftarmódel sem misvel gengur að halda við og þess vegna hafa komið til ríkisframlög, til þess einmitt að reyna að styðja við fjölmiðla. Ég tek undir að Morgunblaðið er að gera það af mikilli reisn, bæði núna í prentmiðlum, eiginlega síðasta blaðið sem eftir er fyrir utan Heimildina sem hægt er að fletta af svona frétta- og samfélagsumfjöllunarmiðlum. Ég er fylgjandi því að við reynum að efla okkur í öllu þessu og það að standa vörð um upplýsta umræðu er númer eitt. En það sem ég er sérstaklega að víkja að er að við nýtum það sem við höfum í þessum sal. Þó að við séum að standa hér vörð um hinn klassíska arkitektúr og uppruna hússins og alls þessa þá á húsið að þjóna þjóðinni. Húsið á ekki að þjóna einhverjum löngu látnum arkitektum eða þjóðminjavörðum. Við eigum að nýta þetta hús og þann búnað sem í því er til þess að gera þetta að besta mögulega vinnustað, besta mögulega fundarsal og þá búinn þeim gögnum sem menn þurfa almennt að grípa til í ræðupúltum í öllum fundarsölum á landinu nema þessum. Ég hef bent á þetta áður, en ég segi: Fáum hér til starfa einn af starfsmönnum þingsins við það að gera útsendingu þingsins eins

Hæstv. forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni kærlega fyrir, virkilega gaman að eiga þetta samtal hér við þig í dag. Þetta skiptir máli. Við þurfum upplýsta umræðu og þess vegna verðum við að horfa fram á við og alltaf að hugsa: Getum við kannski mögulega gert hlutina öðruvísi en við höfum verið að gera þá? Við erum stödd á nýjum tíma, það er ný tækni og við hér inni verðum að horfa á ný tækifæri og það á svo sannarlega við um fjölmiðlana eins og allt annað sem við eigum og erum að ræða í þessum góða sal.